за вземане на решения в залата е 62 народни представители. Първо ще Ви прочета предложението за работа на Народното събрание за 24 – 26 февруари 2021 г.: „1. Проект на решение за работата на Народното събрание през март 2021 г. Вносители – Александър Ненков и Красимир Ципов на 23 февруари 2021 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител – Министерският съвет, на 28 септември 2020 г. Приет на първо гласуване на 23 октомври 2020 г.

2021 г. 5. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г. Вносител – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на 8 февруари 2021 г.

2021 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносители – Даниела Дариткова и група народни представители, на 3 февруари 2021 г. Приет на първо гласуване на 12 февруари 2021 г. – точка трета за четвъртък, По решение на Председателския съвет разместваме точки 8 и 9 и програмата придобива следния вид: 8. Второ гласуване на Законопроекта за индустриалните паркове. Вносител – Министерският съвет, на 13 август 2020 г. Приет на първо гласуване на 2 декември

2021 г. 10. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител – Министерският съвет, на 3 февруари 2021 г.

Вносител – Министерският съвет, на 18 февруари 2021 г. 13. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации. Вносител – Министерският съвет, на 18 януари 2021 г. Приет на първо гласуване на 4 февруари 2021 г. 14. Изслушване на заместник министър-председателя Томислав Дончев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно готовността на България да представи пред Европейската комисия финалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост и етапа на подготовка на Споразумението за партньорство за програмния период 2021 – 2027 г. и на оперативните програми, които ще бъдат финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз през програмния период 2021 – 2027 г. Вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители, на 11 февруари 2021 г. 15. Второ гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на на първо гласуване на 29 октомври 2020 г. законопроекти с вносители – Министерски съвет, на 8 октомври 2019 г.; Йордан Цонев и група народни представители,

Благодаря, господин Иванов.

Има кворум. Продължаваме със заседанието. Подлагам на гласуване така прочетения от мен Проект за програма за работа на Народното събрание за 24 – 26 февруари. Госпожо Ангелкова?

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Днес за поредна седмица сме свидетели на това как нашите предложения за промяна в Изборния кодекс, касаещ прозрачни и честни избори, отново не намериха място в дневния ред на Народното събрание. Вече повече от месец те не могат да намерят място и в дневния ред на Правната комисия.

Моля, отново вземете това нещо под внимание. Нека този законопроект да влезе в дневния ред на Народното събрание. Той е необходим предвид предстоящите избори, предвид честността на предстоящите избори. Ние предлагаме видеонаблюдение при преброяването на бюлетините и нанасянето на резултатите в протокола. Знаете – всички сме били свидетели, какви спекулации, колко сгрешени протоколи при отразяването на самите бюлетини в протоколите на съответните секционни избирателни комисии – как се случва. Защо за пореден път нашите предложения, касаещи Изборния кодекс – много важни отношения, не намират място в дневния ред на Народното събрание? Виждаме един дълъг дневен ред, но Изборният кодекс – внесен от БСП, целящ осветяване и прозрачност на предстоящите избори, така и не намерихте време и място да го вкарате в Програмата на Народното събрание. Благодаря

културата и медиите; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по отбрана; Доклад за дейността на Временната комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването последствията от разпространението на COVID-19 и Проект на решене по Доклада. Вносител е Временната комисия за контрол на разходите на публичните средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на COVID-19; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по външна политика; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околна среда и води. Разпределен е на Комисията по здравеопазването, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по труда, социалната и демографската политика; Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите и на Комисията по бюджет и финанси; Проект на решение за работата на Народното събрание през март 2021 г. Вносители са Александър Ненков и Красимир Ципов.

с настоящото Ви уведомявам, че напускам парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и се обявявам за безпартиен народен представител, нечленуващ в парламентарна група. С уважение: Владислав Николов – народен представител.“

планираща конференция за организиране подготовката и планиране на дейности за провеждане на съвместни бойни стрелби с формирование за ПВО на Република Сърбия на зенитен полигон на ВВС „Шабла“ през 2021 г. Със своя заповед е разрешил преминаването през и

през 2021 г. не са свързани с провеждане на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от друга от друга (на друга държава или организация) въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 18 февруари 2021 г., с входящ № 103-09-08, и е предоставено на Комисията по отбрана.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Представям на вниманието Ви

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с предизборната кампания за произвеждането на избори за Четиридесет и пето РЕШИ: 1. Народното събрание не провежда редовни пленарни заседания в периода от 8 до 24 март 2021 г. включително. При необходимост извънредни заседания се свикват по реда на чл. 78 от Конституцията на Република В периода по т. 1 се осъществява парламентарен контрол чрез писмени отговори на въпроси и питания. 3. В периода по т. 1 народните представители ползват служебен транспорт от Народното събрание и им се признават само транспортни разходи по повод участие

от 10,00 ч. при следния дневен ред: „Закриване на Четиридесет и четвъртото Народно събрание.“ Уважаема госпожо Председател, смятаме, че по този начин ще уредим възможността да работи Народното събрание до изтичане на мандата му до 25 март 2021 г., като даваме, разбира се, и възможност при необходимост да се свикат извънредни заседания по реда на

Не виждам желание за изказване. Подлагам на гласуване Проекта за решение за работа на Народното събрание през март 2021 г., което преди малко господин Ципов изчете.

Моля, режим на гласуване по така направената процедура. Гласували

„Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. от Министерството на отбраната, от Министерството на вътрешните работи, от Държавна агенция „Национална сигурност“, охрана, от Държавна агенция „Разузнаване“ и от Държавна агенция „Технически операции“, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки;“ 2. Създава се т. 3: „3. се т. 3: „3. от държавните органи и органите на местно самоуправление и техните администрации, държавните предприятия, центровете за спешна медицинска помощ, държавните и общинските лечебни заведения, стратегическите обекти от значение за националната сигурност и доброволните формирования по Закона за защита при бедствия случаите, когато са включени към Националната система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие между държавните структури на Република България при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и защита на населението при бедствия и аварии“.“

При прилагане на този закон държавните органи спазват принципите на законоустановеност, безпристрастност, обективност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, неутралност по отношение на мрежите и услугите

чл. 10 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В съвета участват като членове представители на Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция „Технически операции“.“ 2. В ал. 2 думите „един от представителите“ се заменят със „служител“.

3. Създава се нова ал. 3: „(3) Съветът приема решение за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от радиочестотния спектър, определен за националната сигурност, за радиосъоръжения на чужди съседни държави за целите на трансграничния контрол и сътрудничество на основата

Извън случаите по ал. 1 и 3, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на този закон, посолствата на чужди държави или представителствата на международни организации подават заявление за ползване на радиочестотен спектър до Комисията за регулиране на съобщенията, която: 1. издава съответното разрешение; 2. събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго“.“

или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма

§ 14: „§ 14. В чл. 21, ал. 4 накрая се добавя „и с правото на Европейския съюз, определящо правомощия и задължения на националните регулаторни или други компетентни органи в областта на електронните съобщения“.“ По § 15 предложение от Вежди Рашидов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15: „§ 15.

с установена репутация и професионален стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 5 години в областта на електронните съобщения, пощенските услуги, медиите, информационните технологии, правото или икономиката.“

§ 16: „§ 16. В чл. 23 ал. 2 се изменя така: „(2) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен при участие в международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска дейност или упражняване на имуществени авторски права,

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19: „§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 думите „правилник, определящ устройството, дейността“

предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

регистрира и заличава регистрации за ползване на радиочестотен спектър;“ д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „индивидуално определен“ се заличават; е) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея думата „спира“ се заличава, а думите „разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови“ се заменят с „разрешения за ползване на радиочестотен спектър от“;

контролира използването на националните номерационни ресурси;“ л) досегашната т. 17 става т. 18 и в нея думите „номера, адреси и имена“ се заменят с „номерационни ресурси“;

осигурява спазването на изискванията за поддържане на целостта на обществените електронни съобщителни мрежи и за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и разследва случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги, както и въздействието им върху сигурността на мрежите и услугите, като при необходимост

така: „27. допринася за защитата на правата на крайните ползватели в сектора на електронните съобщения в координация с другите компетентни органи и разглежда жалби на крайни ползватели в случаите, предвидени в този закон;“ у) създават се т. 28 и 29: и 29: „28. определя мястото на крайната точка на мрежата за целите на регулирането на електронните съобщителни мрежи и услуги; 29. одобрява за целите на прилагането на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120 Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС

наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2120“, механизъм за наблюдение на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата; механизмът се разработва и поддържа от комисията или от трето лице и предоставя възможност на крайните ползватели да извършват измерване на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата.“ 2. Създава се ал. 2: При осъществяване на своите правомощия по този закон комисията отчита в най-голяма степен насоките, становищата, препоръките, общите позиции, добрите практики и методологии, приети от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ведно с националните и местни особености в сектора.“

текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията има следните правомощия, свързани с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди, позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и радиочестотния спектър, използван

точка 5 се изменя така: „5. осъществява заявяването и международното координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, като информира министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за това;“ д) в т. 6 думите „изпити

„и отнема“; з) точка 12 се изменя така: „12. с оглед на обществения интерес по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано предприятие, осъществяващо електронни съобщения, може да разпределя свободния ограничен радиочестотен спектър, позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, определени за Република България съгласно международни споразумения, както и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, който ще се ползва за предоставяне предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги за обществени или собствени нужди;“; и) точка 13 се изменя така: „13. по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано лице може да започне процедура за заявяване, международна координация и регистрация на радиочестотен спектър, позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, съобразно правилата на международните организации по електронни съобщения.“

или прекратяване на дейността на едноличния търговец; 3. ако съответното лице подлежи на регистрация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не фигурира в същия; същия; 4. ако за предходните 3 календарни години лице, което е вписано в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 като осъществяващо електронни съобщения само въз основа на подадено уведомление, не е предоставяло на комисията ежегодни отчети за дейността във връзка с чл. 38, ал. 1; 5. ако е налице някое от горните обстоятелства по отношение на чуждестранно лице, имащо право да осъществява дейност по предоставяне на електронни съобщителни мрежи или услуги на територията на Република България; 6. в случаите по чл. 78, ал. 3. ал. 3. (2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 6, освен при смърт на физическото лице, комисията приема списък на съответните лица, който се публикува на страницата на комисията в интернет. Включените в списъка лица се уведомяват за предстоящото заличаване от регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 и за конкретните основания и мотиви и им се дава срок за становище, не по-кратък от 30 дни от получаване на уведомлението.

Комисията може да изисква информация, свързана с изпълнението на този закон и подзаконовите актове по прилагането му, правата за ползване или наложените задължения по реда на този закон.“

обосновани писмени искания за предоставяне на информация в съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнението на регулаторните ѝ функции или необходима на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, включително: финансова информация; информация относно бъдещо развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти; счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с пазарите на едро, предприятията със значително въздействие върху пазара на едро; информация относно електронните им съобщителни мрежи или прилежащите съоръжения, която е детайлизирана на местно ниво и достатъчно подробна, за да е възможно да се извърши географското проучване по чл. 181а и определянето на районите съгласно чл. 181б. 181б. (3) Комисията посочва причините и целите, за които се иска информацията, в мотивите към искането по ал. 1 и 2. Искането трябва да бъде пропорционално и обективно обосновано за следните цели: 1. системна или целева проверка във връзка със: а) заплащането на административни такси и/или такси за ползване на ограничен ресурс; ресурс; б) ефективното и ефикасното използване на ограничен ресурс; в) спазването на наложените задължения по реда на този закон; 2. целева проверка за спазването на изискванията на чл. 73,

провеждане на процедури за разглеждане и оценка на искане за предоставяне на индивидуално право за ползване на ограничен ресурс; 4. публикуване на сравнителни прегледи на качеството и цените на услугите в полза на потребителите; 5. ясно определени статистически нужди, доклади или проучвания; 6. анализ на съответния пазар, включително данни относно пазарите надолу по веригата или пазарите на дребно, прилежащи или свързани с пазарите, които са подложени на пазарния анализ; 7. гарантиране на ефикасното използване и ефективното управление на радиочестотния спектър и номерационните ресурси; 8. оценяване на бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе върху услугите на едро, предоставяни на конкуренти, върху териториалния обхват, върху свързаността за крайните ползватели или върху определянето на районите по чл. 181б; 181б; 9. извършване на географски проучвания; 10. предоставяне на отговор на обосновани искания за информация от страна на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.“

2“. 5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея след думите „Европейската комисия“ се добавя „Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“, а след думите „на регулаторен“ се добавя „или друг компетентен“.

събраната при извършването на географско проучване, се предоставя на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на други органи, включително регулаторни или други компетентни органи на държави – членки на Европейския съюз, комисията изисква от получателите да спазват търговската тайна съобразно ал. 6. Търговската тайна не може да е пречка за своевременния обмен на информация за целите на прегледа, наблюдението и контрола върху прилагането на закона и приложимото право на Европейския съюз.“ 7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, след думите „Европейската комисия“ се добавя „и от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“, а след думите „на регулаторни“ се добавя „или други компетентни“. 8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, след думите „Европейската комисия“ се добавя „Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“, а думите „регулаторни органи“ се заменят с „други органи, включително регулаторни или други компетентни органи“. 9. Създават се ал. 12 – 17: „(12) Когато информацията, събрана в съответствие с ал. 1 и 2, е недостатъчна, за да може комисията и Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да изпълняват своите регулаторни задачи, тази информация може да се поиска от други предприятия, чиято дейност е в областта на електронните съобщения или в тясно свързани сектори. (13) Комисията може да получава информация от Единната информационна точка по чл. 4 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. (14) Информацията, достъпна на комисията, може да бъде предоставена и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на друг орган, включително регулаторен или друг компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, след мотивирано искане мотивирано искане и при условията на ал. 9 и 10, когато това е необходимо, за да може съответният орган да изпълнява възложените му задължения. (15) Искането за информацията може да бъде отправено по образец, разработен от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за да се улесни обработването, анализът и представянето на тази информация. (16) Информацията по ал. 2 по отношение на правата за ползване на радиочестотен спектър включва данни за ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър и изпълнение на задължения за покритие, качество на услугите, свързани с правата за ползването му и осъществяването на контрол.

на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на

и е предоставена на комисията, не се изисква повторно от нея.“

Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

§ 37: „§ 37. Създава се чл. 42г: „Чл. 42г. При предоставяне на проекта на решение по чл. 42 на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, комисията се съобразява с препоръките или насоките на Европейската комисия, които определят формата, съдържанието и степента на подробност, обстоятелствата при които не се изисква уведомяване, както и определянето на сроковете.“

Комисията може да възложи задължения за пренос на определени радио- и телевизионни програми и свързани с тях допълнителни услуги, включително услуги за достъпност, целящи предоставяне на подходящ достъп за потребители с увреждания, и услуги по пренос на данни, поддържащи свързана телевизия и електронни програмни програмни ръководства на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи и услуги се използват от значителен брой крайни ползватели като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми.“

§ 46: „§ 46. Член 53 се изменя така: „Чл. 53 (1) В случай на разлика между общата сума на събраните административни такси и административните разходи на Комисията, Комисията предлага на Министерския съвет изменение на тарифата по чл. 147 относно размера на административната такса за контрол. (2) Комисията ежегодно извършва анализ на необходимостта от преразглеждане на тарифата по чл. 147 и провежда обществени консултации по реда на чл. 37. чл. 37. (3) Комисията, в зависимост от резултатите от анализа по ал. 2, може да предложи на Министерския съвет да приеме изменение или допълнение на тарифата по чл. 147.“

Комисията оказва съдействие или дава задължителни указания в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения по този закон между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, или между такива предприятия и предприятия, ползващи се наложени задължения за достъп или взаимно свързване, или между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, и доставчици на прилежащи съоръжения, когато някоя от засегнатите страни е отправила писмено искане.“ 2. В ал. 2 думите „и документ за платена такса за административни услуги в случаите, когато се искат задължителни указания от комисията“ се заличават.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.

§ 49: „§ 49. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 5 се отменя. 2. В ал. 6 след думите „регулаторни органи“ се добавя „а когато спорът засяга търговията между държави – членки на Европейския съюз, уведомява“, а думите „и има право да се консултира

се добавя „спешна“, а думите „спешни мерки“ се заменят с „временни мерки, по искане на страните или по собствена инициатива, за да се защитят конкуренцията или интересите на крайните ползватели“. 5. В ал. 10 думите „ако има такова,

по направеното искане по ал. 1 се приема в срок до един месец след приемане на становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.“ 7. Досегашната ал. 11 става ал. 12. 8. Създава се ал. 13: Независимо от предприетите по реда на ал. 1 – 4 и 6 – 12 действия всяка от страните може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред.“

2. Създават се ал. 3 и 4: „(3) Когато предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, не са търговски дружества и не са микро-, малки и средни предприятия по чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона за счетоводството, техните финансови отчети се съставят, подлежат на независим финансов одит и се публикуват чрез икономическо издание или чрез интернет. Одитът се извършва в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и правото на Европейския съюз. (4) Изискванията по ал. 3 се прилагат и за разделното счетоводство по ал. 1, т.

§ 55: „§ 55. Член 66 се изменя така: „Чл. 66. (1) Обществени електронни съобщителни мрежи или услуги се предоставят след подаване на уведомление до комисията. (2) Уведомление не се изисква, когато: 1. се предоставят междуличностни съобщителни услуги без номера; 2. се предоставя достъп до обществена електронна съобщителна мрежа чрез локална радиомрежа от предприятия, организации от обществения сектор, неправителствени организации или крайни ползватели, за които предоставянето на такъв достъп не е част от икономическа дейност или е допълнително към икономическа дейност или обществена услуга, която не е зависима от преноса на сигнали по тези мрежи. (3) Условията и редът за подаване на уведомления се определят от Комисията в общите общите изисквания по чл. 73, ал. 1. Комисията отчита насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за образеца на уведомлението.“

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 57: „§ 57. Член 67 се изменя така: „Чл. 67. (1) Предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър се ограничава до до случаите, когато тези права са необходими за максимално ефикасно използване на радиочестотния спектър с оглед на търсенето, като се отчитат критериите по ал. 2. При определяне на режима на използване на радиочестотния спектър се вземат предвид: 1. конкретните характеристики на съответния радиочестотен спектър; 2. необходимостта от защита срещу вредни смущения; 3. установяването на надеждни условия за споделено ползване на радиочестотен спектър, ако това е целесъобразно; 4. необходимостта да се гарантира техническото качество на връзката или услугата; 5. необходимостта да се защити ефикасното използване на радиочестотния спектър; 6. цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.

ал. 3. (5) Възможността за използване на радиочестотния спектър въз основа на комбинация от режимите по чл. 66а, ал. 1 се разглежда от комисията по целесъобразност, като се отчита вероятното въздействие на различните комбинации от използване на радиочестотния спектър и на постепенното преминаване от единия режим към другия върху конкуренцията, иновациите и навлизането на пазара. (6) Комисията прилага възможно най-облекчения режим на използване на радиочестотния спектър, като взема предвид технологичните решения за управление на вредните смущения. (7) При вземането на решенията по ал. 1 – 6 Комисията може да определя условия за споделено ползване на радиочестотен спектър, които да улесняват ефикасното използване на радиочестотния спектър, конкуренцията и иновациите.

Не виждам. Подлагам на гласуване докладваните от господин Летифов параграфи от 32 до 62 включително. Гласували

предложение на Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 нашия Правилник. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 129: „§ § 63: „§ 63. Създава се чл. 71а: „Чл. 71а. (1) Разрешението за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги е с първоначален срок, не по-кратък от 15 години, с възможност за удължаване най-малко до 20 години с оглед на осигуряване на предвидимост по отношение на условията за инвестиции в инфраструктура, която се основава на използването на този радиочестотен спектър. При определяне на първоначалния срок на разрешението комисията взема предвид изискванията по чл. 71, ал. 3. (2) Ако е необходимо за спазване на изискването по ал. 1, комисията включва в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 възможността за удължаване на срока на разрешението при условията и по реда на чл. 114а. (3) Удължаването на срока на разрешение по ал. 1 с първоначален срок 20 години, както и на разрешение, на което вече е удължен срокът по реда на чл. 114а, се извършва по реда на чл. 1146, освен ако в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 изрично е изключено такова удължаване. (4) Когато се предвижда удължаване на срока на разрешението по ал. 1, преди издаването на разрешението комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 в срок, не по кратък от 3 месеца, относно общите критерии за удължаване на срока на разрешението, отнасящи се до: 1. необходимостта да се гарантира ефективно и ефикасно използване на съответния радиочестотен спектър; 2. постигането на безжично широколентово покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост, както и покритие по основните транспортни трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа, както е посочена в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза

3. улесняването на бързото развитие в Европейския съюз на нови безжични технологии и приложения, включително, ако е необходимо, чрез междусекторен подход в управлението на радиочестотния спектър; 4. необходимостта да се постигнат цели от общ интерес, свързани с осигуряването на безопасността на човешкия живот, обществената сигурност или отбраната, и 5. необходимостта да се гарантира конкуренция без нарушения. (5) Комисията може с мотивирано решение да определи различен от посочения в ал. 1 срок в следните случаи: в ограничени географски райони, където достъпът до високоскоростни мрежи е сериозно затруднен или липсва такъв достъп, и това е необходимо в съответствие с изискванията

съвместно с безжичните широколентови услуги, или 5. за алтернативно използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 124а.“

предложение на Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от нашия Правилник. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 122: „§

В зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа или услуга приложимите общи изисквания могат да съдържат всички или някои от следните изисквания: 1. общи условия за: а) заплащане на административни такси съгласно

предоставяне на комисията на информацията при подаването и разглеждането на уведомление съгласно чл. 75, както и информацията по чл. 40; г) създаване на възможности за прихващане на електронни съобщения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

осигуряване на условия за използване на мрежата и на съоръженията от нея при обявено бедствено положение по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване на положение на война, военно положение или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма за обезпечаване на комуникациите между службите за спешно реагиране и държавните

и единадесета; з) прилагане на действащите стандарти или стандартизационни документи в областта на електронните съобщителни мрежи и услуги и прилежащите съоръжения и услуги; и) задължения за прозрачност с цел да се осигури свързаност „от край до край“ в съответствие с целите и принципите, посочени в чл. 4 4 и 5; и при необходимост и в съответствие с принципа за пропорционалност, с цел да се осигури достъп на комисията до информацията, необходима за проверка на точността на оповестяването; 2. специфични условия при предоставяне на електронни съобщителни мрежи за: а)

49в; в) мерки за опазване на общественото здраве от вредното въздействие на електромагнитните полета в резултат на действието на електронни съобщителни мрежи в съответствие с правото на Европейския съюз, като се отчитат в максимална степен изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета; г) поддържане на целостта на обществените електронни съобщителни мрежи в съответствие с изискванията петнадесета, раздел I, включително с условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между електронни съобщителни мрежи или услуги в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му;

условия за използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 266, когато използването не е предмет на предоставяне на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър в съответствие с чл. 67 и 79; и 79; 3. специфични условия при предоставяне на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностните съобщителни услуги без номера, за: а) за: а) оперативна съвместимост на услугите в съответствие с глава десета; б) достъпност за крайни ползватели на номера от Националния номерационен план, на номера от универсалните международни безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически осъществимо, на номера от номерационните планове на други държави – членки на Европейския съюз, и условията за това в съответствие с глава седма; в) правила за защита на потребителите, специфични за сектора на електронните съобщения; г) ограничения във връзка с преноса на незаконно съдържание в съответствие със Закона за електронната търговия и ограничения във връзка с преноса на вредно съдържание в съответствие със Закона за радиото и телевизията.“

текста преди т. 1 думата „Предприятието“ се заменя с „Предприятие“, а думите „осъществява обществени електронни съобщения“ се заменят с „предоставя обществени електронни съобщителни б) в т. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“, а думите „е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен“ се заменят „са необходими индивидуални права за ползване на“; в) в т. 2 накрая се добавя „съгласно действащото законодателство“; г) точка 3 се изменя така: така: „3. да ползва радиочестотен спектър във връзка с електронните съобщителни мрежи или услуги, като спазва общите изисквания по чл. 73, правилата по чл. 66а, ал. 3, и когато е приложимо, условията на разрешение за ползване на радиочестотен спектър, издадено по реда на тази глава;“ глава;“ д) създава се нова т. 4: „4. исканията му за предоставяне на необходимите права за ползване на номерационни ресурси да бъдат разгледани при условията и по реда на тази глава;“ е) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „и получава достъп до и“

може да подаде уведомление за предоставяне на същите електронни съобщителни мрежи или услуги само в случай че са отстранени всички нередности в осъществяваната дейност, които са били основание за приемане на решение по ал. 3.“

членка на Европейския съюз, в която се използват номерационни ресурси по чл. 133, ал. 4, доказал нарушение на приложимите правила за защита на потребителите потребителите или на свързаното с използването на номерационни ресурси национално право на съответната държава – членка на Европейския съюз, комисията прилага условията, предвидени в чл. 107, ал. 2, т. 9, в съответствие със своите със своите правомощия, включително, в по-сериозни случаи, посредством отнемане на правата за извънтериториално ползване на предоставените на съответното предприятие номерационни ресурси.“ Колеги, има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване: редакцията на § 63 по Доклада на Комисията и всички докладвани текстове до момента;

за § 75. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, като в т. 2 думите „в началото се добавя „Регистрацията и“ се заменят с „думата „Издаването“

изменението или удължаването на срока на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър комисията насърчава ефективната конкуренция и избягва нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар и може да предприема мерки като: 1. ограничаване на количеството радиочестотни ленти, за които на на предприятията се предоставят права за ползване, или, в обосновани случаи, определяне на условия за правата за ползване при тяхното предоставяне, като условия, свързани с възможността за налагане на задължения за предоставяне на достъп на едро или роуминг в някои радиочестотни ленти или определени групи радиочестотни ленти със сходни характеристики; 2. запазване, в зависимост от условията на пазара, на определена част от радиочестотна лента или група радиочестотни ленти за предоставяне на нови предприятия; 3. отказ от предоставяне на нови права за ползване на радиочестотен спектър или разрешаване на използване по нов начин на радиочестотния спектър в определени радиочестотни ленти, или определяне на условия към предоставянето на нови права за ползване на радиочестотен спектър или към разрешаването на използване по нов начин на радиочестотния спектър, за да се избягва нарушаването на конкуренцията поради предоставяне, прехвърляне или натрупване на права за ползване; 4. включване на условия за забрана или налагане на условия към прехвърлянето на права за ползване на радиочестотен спектър, които не подлежат на контрол от страна на Европейския съюз България по отношение на сливанията, когато е вероятно тези прехвърляния да доведат до значителна вреда за конкуренцията; 5. изменение на съществуващите права в съответствие с този закон, когато това е необходимо за последващо отстраняване на нарушаването на конкуренцията поради прехвърляне или натрупване на права за ползване на радиочестотен спектър. (2) Комисията определя необходимите мерки по ал. 1 за запазване или осигуряване на ефективна конкуренция, като отчита пазарните условия и наличните референтни нива чрез обективна оценка и прогноза на пазарните условия на конкуренция и на възможните последици от тези мерки за съществуващите и бъдещите инвестиции от участниците на пазара, по-специално по отношение на разгръщането на мрежите. (3) При определяне на мерките по ал. 1 комисията взема предвид подхода за пазарен анализ по чл. 154, ал. 3, принципите на консултативност, публичност и прозрачност и спазва изискванията на раздели V и IX и глава шеста. глава шеста. (4) Мерките по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешения за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.“

без провеждане на конкурс или търг за ползване на радиочестотен спектър, с оглед на постигане на целите по чл. 4 и 4а, в следните случаи:“; б) в т.

за предоставяне на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър на радио- и телевизионни оператори, когато е необходимо за постигане на цел от общ интерес, определена в съответствие с правото на Европейския съюз, след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37.“

номера“ се заменят с „номерационни ресурси“. 5. Създава се ал. 5: „(5) Комисията издава разрешение за ползване на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, които са регистрирани в международни организации по електронни съобщения по инициатива на лице, без провеждане на конкурс или търг.“

радиочестотен спектър“ се заменят със „Заявленията за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър“. 2. Създава се ал. 3: „(3) Заявленията за регистрация се удовлетворяват, като радиочестотният спектър се предоставя за ползване на първия по време заявител.“

за § 80: „§ 80. В чл. 83 ал. 1 и 2 се изменят така: „(1) Процедурите по регистрация и издаване на разрешение започват след подаване на заявление за ползване на ограничен ресурс по образец. Заявлението съдържа: 1. идентификационни данни на лицето, което иска издаване на разрешение или регистрация: а)

код; 2. посочване на необходимия радиочестотен спектър или номерационни ресурси, или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър; 3. кратко описание на вида електронни съобщения; 4. описание на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръженията; 5. описание на услугата услугите, които лицето ще предлага чрез ограничения ресурс, в случай че той е предназначен за осъществяване на обществени електронни съобщения; срок за ползване на ограничения ресурс; 7. териториален обхват; 8. лице и данни за контакт. (2) Към заявлението се прилагат: 1. за лица, регистрирани в друга държава – документ за актуалната регистрация по националното законодателство, и документ, който удостоверява, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадени от компетентния орган на съответната държава на лицето; 2. декларация, че едноличният търговец не е в процедура по заличаване; 3. декларация от управителя и членовете на управителните органи на лицето, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност; 4. декларация за липса на на основания по чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.“

Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §

случай на непълнота на заявлението за регистрация в 7-дневен срок от получаването му комисията уведомява лицето да отстрани непълнотите, като му предоставя 7 дневен срок от получаване на уведомлението. (2) Комисията вписва лицето в регистъра по чл. 33, ал. 1, в 20-дневен срок от датата на получаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите. (3) Комисията отказва регистрация, когато са налице обстоятелствата по чл. 84, ал. 1. ал. 1. (4) Лицето по ал. 2 може да поиска писмено от комисията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 3. В удостоверението комисията вписва следните обстоятелства:

за физически лица – трите имена; 2. предоставен радиочестотен спектър, технически и експлоатационни параметри; 3. дата и срок на регистрацията. (5) Комисията издава удостоверението по ал. 4 в 7 дневен срок от постъпване на искането. (6) За издаване на удостоверение по ал. 4 се заплаща административна такса в размер, определен в тарифата по чл. 147. (7) Регистрацията се заличава при изрично искане от страна на лицето. (8) Комисията заличава регистрацията в следните случаи: 1. при установени системни неизпълнения на правилата по чл. 66а, ал. 3; 2. когато при извършена проверка от комисията е установено наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“. (9) Регистрацията се заличава и в случаите: 1. на мотивирано писмено искане на компетентен орган при установени действия на регистрираното лице, които застрашават националната сигурност

при ликвидация или прекратяване на юридическото лице или прекратяване дейността на едноличния търговец; 4. на основание задължение, произтичащо от ратифицирано и влязло в сила международно споразумение, по което Република България е страна. (10) Заличаването на регистрацията в случаите на ал. 9, т. 1 подлежи на незабавно изпълнение. (11) По отношение на регистрациите в приложимите правила по чл. 66а, ал. 3 се включват всички или някои от условията по чл. 106, ал. 2. (12) Правата за ползване, придобити чрез регистрация, не подлежат на прехвърляне и отдаване под наем или на удължаване на срок. (13)

от изменението на регистрацията и отразява промяната в 20-дневен срок от постъпване на искането.“

текста на вносителя за § 73 с предложената промяна от Комисията; текста на вносителя за параграфи 74 и 75; на вносителя за § 76 с предложените изменения от Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 77; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 78;

81 и 82 включително.

Гласували 102 народни представители: за 64, против 1, въздържали се 37. Подложените на гласуване текстове са приети. Заповядайте, госпожо Нинова, имате думата за декларация от името на парламентарната група.

Уважаеми български граждани! Накрая на 10-годишно управление ГЕРБ залагат мини, които ще гърмят в следващите десет. Днес ще говоря за една от тях. Сигнализирани сме за нея от синдикални дейци и работници. За нас е стара тема, но ще я припомня. Става дума за концесията на летище София – стратегически обект за националната сигурност на България. Четири години ние, депутатите от парламентарната група на „БСП за България“, направихме всичко възможно, за да защитим националния интерес по този казус. Първо, внесохме промени в Закона за концесиите, в който предложихме такива стратегически обекти за националната сигурност да влязат в забранителен списък за приватизация.

до прокуратурата, до Върховния административен съд и до Европейската комисия. Въпреки тези наши действия правителството сключи тази сделка и самодоволно се похвали колко е изгодна за страната. През месец май 2020 г. концесионерът потвърди офертата и ангажиментите си по договора за инвестиции, за работни места и за инфраструктура. И сега имаме въпрос към премиера Борисов вярно ли е, че въпреки това потвърждение на ангажиментите Министерският съвет се готви да отложи изпълнението на задълженията на концесионера с десет години, но не и на правата му? Защото, ако е така, се получава следното: концесионерът ще влезе във владение, започва съкращаване на работници, ще се повишат летищните такси, които ще плащат пътниците. Ето защо, края на октомври 2020 г. изпълнителният директор на столичната аерогара издаде заповед и тя е публикувана на сайта на летището. От нея става ясно, че такса пътник например по международна линия се увеличава от 7 евро на 11 евро, което е над 60%, за дете тя става от 3 евро на 5,83 евро. Такса сигурност, която също се изчислява на пътник се увеличава с цели 94,6%, като списъкът с увеличенията не свършва дотук. Така десет години концесионерът ще печели и десет години няма да направи един лев инвестиции, които са негово задължение по договор. Ето този случай може да е емблема на управлението на Борисов. Първо, стратегически обект на националната сигурност се отдава на концесия при неизгодни условия за България. Второ, от тази сделка ощетени ще бъдат всички пътници, които трябва да плащат по-високи такси, съответно по-скъпа цена на билетите, и цената ще плащат работници, които ще бъдат и вече се съкращават. Трето, от тази сделка ще се облагодетелстват концесионерът и онези, които сключиха такава сделка. Четвърто, правителството прави нов подарък на фирмата, като отлага задълженията ѝ за още десет години. Тук следват още въпроси към управляващите, към премиера: на колко малки, средни, микро- български фирми отложихте задълженията за десет години заради овид кризата? На колко от тях създадохте възможност десет години да събират увеличени такси, да се уволняват работници, да се трупат печалби, без да се плащат задължения, поети по договор? На нито една, разбира се! Но осигурявате на големите, на концесионерите, които в тази криза трябва да помагат – отлагане на задълженията. Какво се получава? На малките, на средните, на самоосигуряващите се българи – да вземат кредити и да си плащат задълженията. На големите – да увеличават таксите на хората и да не си плащат задълженията! С едно изречение – на големите – привилегии, на малките – задължения и кредити! Често ни питат: искате да смените модела – кой модел, какъв модел? Ето този модел, в който скрито и задкулисно малцина се облагодетелстват лично от националните богатства на България за сметка на благоденствието на българските граждани! И още, промяната ще бъде такава – обектите от значение за националната сигурност няма да се отдават на концесия, както е в модерна и икономически развита Европа. Те ще се стопанисват и управляват от държавата, без да се крадат, а приходите от тях ще се ползват от българските граждани.

публикуване“ се заменят с „едновременно с публикуването“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, като в т. 1, буква „а“ думите

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 120: „§ 120. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:

позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“. 4. В ал. 5 думите „индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 97, като след думите

има предложение на Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 нашия Правилник. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

1. предоставен радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър; 2.

технология в съответствие с чл. 130 и изисквания за покритие и качество на услугата, ако са поставени такива изисквания; 2. условия за осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър в съответствие с този закон; 3. технически и експлоатационни условия за избягване на вредни смущения и за опазване на общественото здраве от вредното влияние на електромагнитните полета, като се отчитат в максимална степен изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета, когато условията са различни от посочените в общите изисквания по чл. 73; 4. максимален срок в съответствие с чл. 71 и 71а, който може да бъде променян съобразно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър; 5. възможност и условия за прехвърляне или отдаване под наем на права по разрешението по искане на носителя на правата; 6. такса за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър в съответствие с чл. 143 и 146; 7. всички ангажименти на предприятието, което получава права за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, поети в процедура по издаване или удължаване на срока на разрешение, преди издаването на разрешението или преди поканата за подаване на намерение или заявление за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър; 8. задължения за обединяване обединяване или споделяне на радиочестотен спектър, или за даване на достъп до радиочестотния спектър на други ползватели на територията на страната или на част от нея; 9. задължения, произтичащи от международни споразумения, които

регламента за протокола. предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от нашия правилник. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 100: „§ 100. Създава се чл. 106а: „Чл. 106а. (1) Комисията определя условията за ползване на радиочестотен спектър по чл. 106, ал. 2 така, че да гарантира оптималното и най-ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър, преди предоставянето или удължаването на срока на предоставените права. Условията включват и нивото на необходимото ползване и възможността да се изпълни това изискване чрез прехвърляне или отдаване под наем на радиочестотния спектър, за да се осигури тяхното спазване. Условията за удължаване на срока на правата за ползване на радиочестотен спектър не могат да предоставят

приложимите параметри, включително краен срок за упражняване на правата за ползване на радиочестотен спектър, чието неспазване дава право на комисията да отнеме правото за ползване или да наложи други мерки. (3) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. относно условията, свързани с индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър, и критериите за оценка на изпълнението на тези условия преди тяхното налагане. (4) С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър или насърчаване на увеличаването на покритието, при определянето на условията за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър комисията може да предвиди условия, свързани с възможностите за: за: 1. налагане на задължения за съвместно ползване на физическа инфраструктура или активни елементи от електронни съобщителни мрежи, които се основават на радиочестотния спектър, или споделено ползване на радиочестотен спектър; 2. налагане на задължения за сключване на споразумения за достъп чрез 3. съвместно разгръщане на инфраструктури за предоставяне на мрежи или услуги, които се основават на използването на радиочестотния спектър. (5) В условията, свързани с правата за ползване на радиочестотен спектър, комисията не възпрепятства споделеното ползване на радиочестотен спектър. (6) Комисията прилага правото в областта на конкуренцията относно изпълнението от страна на предприятията на условията по ал. 4 при спазване на принципите

има предложение на Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 нашия Правилник. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 129:

за радиочестотен спектър, за който вече са предоставени индивидуални права за ползване с разрешение или въз основа на регистрация или за който е подадено заявление за права за ползване и не е приключила процедурата по тяхното предоставяне, ако предоставянето на правата за ползване на радиочестотен спектър противоречи на изискванията за управление на радиочестотния спектър по чл. 124 и 128.“ 3. В ал. 4 думите „за всеки от случаите“ се заличават,

Срокът и териториалният обхват на всяко временно разрешение се определят от комисията за всеки отделен случай, като се взема предвид целта, за която се издава временното разрешение. Когато комисията прецени, че срокът или териториалният обхват, посочени в заявлението по ал. не съответстват на данните за предназначението на заявения радиочестотен спектър, съгласно обосновката по ал. 8, комисията дава възможност, в 7-дневен срок, заявителят да посочи подходящ срок или да предостави допълнителни В случай че заявителят не упражни правото си по изречение второ, комисията с мотивирано решение отказва да издаде временно разрешение.“ 5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „и данни за предназначението на заявения ограничен ресурс“ се заменят с „и подробна подробна обосновка за необходимостта от използване на заявения радиочестотен спектър и издаване на временно разрешение“, думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1“, а изречение трето се заличава.

срок до 21 дни от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите. При произнасянето си комисията проучва основателността на искането за издаване на временно разрешение, като отчита: 1. необходимостта от издаване на временно разрешение за всеки отделен случай; 2. необходимостта от заявения териториален обхват и срока на действие на разрешението; 3. ползите за потребителите и необходимостта от насърчаване на конкуренцията и развитието на новите технологии; 4.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 286: „§ 286. В чл. 251б се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават; б) в т. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита

така: „5. предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, не е спазило някои или всички от задълженията по чл. 106, ал. 2, т. 2 и не е подало искане за прехвърляне или отдаване под наем на предоставения с разрешение радиочестотен спектър по реда на чл. 121.“ В ал. 2: а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават; б) в т. 1 думата „предприятието“ се заменя с „лицето, на което е издадено разрешение“, а думите „индивидуално определен“ се заличават; в) в т. 2 и 3 думата „предприятието“ се заменя с „лицето“; г) в т. 7 думите „лицензни за радио- или телевизионна дейност“ се заменят с „лицензия, издадена от Съвета за електронни медии“, а думите „налични и/или нови“ се заличават.“ 3. В ал. 6 думите „предприятието и установи“ се заменят с „предприятието, установи“, а накрая се добавя „и направи предварителна оценка на вредите, които могат да произтекат от отнемането на разрешението“. 4. Създава се ал. 7: „(7) Когато отнемането на разрешението по ал. 6 засяга обществения интерес, интересите на ползвателите и потребителите и осигуряването на универсална услуга,

ограничен ресурс –“ се заличават и се създава изречение второ: „Изискванията за прехвърляне на издадено разрешение при правоприемство се посочват в нормативния административен акт по чл. 122, ал. 1.“

ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или да отдаде под наем отдаде под наем радиочестотен спектър, подава заявление до комисията. (3) Заявлението по ал. 2 е на български език и съдържа: 1. идентификационни данни на предприятието по ал. 2; 2. идентификационни данни на лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем; наем; 3. номер на разрешението; 4. описание на вида на прехвърлянето – цялото разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, съответно на отдаването под наем на радиочестотен спектър; 5. съгласие на лицето по т. 2; 6. съгласие на предприятието по ал. 2 за изпълнение на задълженията по разрешението за ползване на радиочестотен спектър при отдаване под наем на радиочестотен спектър. (4) Към заявлението се прилагат: 1. документи съгласно чл. 83, ал. 2, т. 1 – за предприятието по ал. 2 и за лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем;

Комисията уведомява писмено заявителя да отстрани непълноти или нередовности в документите по ал. 3 и 4 в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда. (6) Комисията се произнася по искането по ал. 2 в 42-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите или нередовностите по ал. 5.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея: а) в т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават, а след думата „ресурс“ се добавя „и дава възможност тези права

в) в т. 3 думите „или отдаването под наем“ се заличават, думите „използване на налични и/или нови аналогови“ се заличават и думите „радио- и телевизионни“ се заличават; г) в т. 4 думите „индивидуално определения

с мотивирано решение отказва прехвърляне на разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър или отдаването на последния под наем,

2. Алинея 2 се изменя така: „(2) При разпределението на радиочестотния спектър и определянето на условията за неговото използване се: 1. гарантира ефективното управление на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 4 и 4а;

При управлението на радиочестотния спектър се спазват международните споразумения, включително Правилникът за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения и други споразумения, приети в рамките на тази организация, които са приложими за радиочестотния спектър, и се вземат предвид съображения, свързани с обществената

съответствие с необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното му използване и да се създават ползи за потребителите, като конкуренция, икономии от мащаба и оперативна съвместимост на мрежите и услугите, както и с цел: 1. постигане на безжично широколентово покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост, както и покритие на основните транспортни трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа,

междусекторен подход в управлението на радиочестотния спектър; 3. гарантиране на предвидимост и последователност при предоставянето, удължаването на срока, изменението, ограничаването и отнемането на права за ползване на радиочестотен спектър, за да се насърчават дългосрочните инвестиции; 4. предотвратяване на трансграничните или националните вредни смущения и предприемане предприемане на целесъобразните превантивни и корективни мерки; 5. насърчаване на споделеното ползване на радиочестотен спектър между сходно или различно използване на радиочестотния спектър в съответствие с правото в областта на конкуренцията; 6. прилагане на възможно най-целесъобразната и най-облекчената система за разрешаване, за да се увеличат максимално гъвкавостта, споделянето и ефикасността при използването на радиочестотния спектър; 7. прилагане на правила за предоставяне, прехвърляне, удължаване на срока, изменение и отнемане на права за ползване на радиочестотен спектър, които са ясно и прозрачно установени, за да се осигури регулаторна сигурност, последователност и предвидимост; 8. последователност и предвидимост в Европейския съюз по отношение на начина на разрешаване на използването на радиочестотния спектър, като се опазва общественото здраве предвид изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета.“

текста на вносителя за § 106 с предложението за редакционни поправки, направено от Комисията; текста на Комисията за § 107 с предложението за редакционни поправки от Комисията; текста на вносителя за §

112 в редакцията, предложена от Комисията; редакцията, предложена от Комисията за § 113; текста на вносителя за § 114; текста на вносителя за § 115 с редакционните поправки, предложена от Комисията; редакцията, предложена от Комисията за § 116;

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 120, и текста на вносителя за § 121 с редакционните поправки, предложени от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване. Гласували 77 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 9. Подложените на гласуване текстове са приети. Прекъсваме заседанието за 30 минути.